изричен писмен отказ от негова страна, депозиран още в понеделник в Народното събрание, би следвало да бъде като точка 2 от дневния ред. Това ще бъде и моето предложение – след бюджета с оглед на това да гласуваме приемането на тази оставка да бъде придвижено решението на Народното събрание към ЦИК, за да може следващият народен представител да встъпи в своята длъжност, защото за всички е видно и от последното гласуване, че всеки един глас в Народното събрание става изключително важен. Уважаеми господин Председател, затова предлагам да подложите на гласуване точка 9 да стане точка 2 след гласуването на държавния бюджет, дори ако трябва да остане за утре. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Петър Петров точка 9 от вече приетата

Благодаря, господин Каримански.

Предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата лицата, на които бе гласуван допуск. За декларация – господин Костадин Костадинов. Заповядайте, имате думата.

Господин Председател! Историята помни действията и бездействията на всички управлявали страната ни и последиците, които са предизвикали те. И докато ние не можем да променим миналото, то ясно трябва да си даваме сметка, че градим бъдещето и днес ние пишем новата българска история. В изминалите дни Четиридесет и седмото народно събрание се записа в историята с предателство предаде българите в Македония под натиск от външни сили и предавайки националните ни интереси, в името на този натиск. Изпаднахме в унизителна ситуация – един от съпредседателите на една парламентарна група – „Демократична България“, да звъни на френския посланик, за да пита ще успеем ли да изпълним нарежданията навреме, за да може ние, страна – членка на Европейския съюз, да угодим на Северна Македония, която все още не е. българския народ още не е отминала и горчивината от предателството и идва следващото безумно решение, този път то е еднолично взето от министър-председателя в оставка.

и шофьорите в посолството също са дипломати. За тази негова приумица той няма решение на Министерския съвет, няма решение на Коалиционния съвет. Нещо повече, неговото хрумване дори не е обсъждано с тях и е взето в отсъствието на министъра на външните работи в оставка Теодора Генчовска. Действията на премиера са грубо погазване на Конституцията, за което той носи персонална лична отговорност. И ако бяхме правова държава, с действащ независим главен прокурор, днес той щеше да влезе в правомощията си да поиска поставянето на премиера под запрещение. Не знам дали осъзнавате, че Кирил Петков е опасен за България. Очевидно, обсебен от мания за власт, е готов да направи всичко, за да се задържи на поста, на който все още е. Вероятното му желание да угоди на американските си господари, които вчера събраха васалите си в Мадрид на среща, му дава надежда, че те ще му позволят да получи втори шанс да оглавява държавата, но това води до нанасянето на непоправими щети за всички българи. Тези щети Кирил Петков нанася еднолично и необмислено. Масовото изгонване на дипломати на определена страна, което е безпрецедентно в историята на българската държава от 1878 г. насам и закриването на консулства в двете държави, нанася силен удар на взаимоотношенията между тези страни. То е знак за изключително влошени отношения и е последна мярка преди най-крайната такава – започването на война. Премиерът в оставка Кирил Петков спешно трябва да бъде поставен под запрещение и да бъде задействана процедура за освидетелстване, в противен случай рискуваме неговото правителство не само да е най-вредното до момента,

поредица от каскадни кризи. За съжаление, днес човекът, който управлява държавата, все повече заприличва на случаен минувач, който стъпва във властта, без дори да си дава сметка нито какво е това, нито се интересува от интересите на България. И накрая, тъй като мотивировката на изгонването беше, че всеки, който защитава чужди интереси, трябва да напусне страната – нещо, с което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме абсолютно напълно съгласни, задаваме следния въпрос: кога Кирил Петков

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Личното ми обяснение е следното: решението, за което става дума, не е взето еднолично. Аз имам информация, че е обсъждано на 18 май прилагането на принципа за пропорционалност по отношение на състава на дипломатическите мисии. Нещо повече, то е политически подкрепено от „Демократична България“. Ние много дълго време сме настоявали за това решение. От тази гледна точка е обсъждано и в Коалиционния съвет и се ползва с нашата настоятелна подкрепа. Смятаме, че това решение е е закъсняло, но правилно. В този смисъл, ако някой трябва да бъде поставен под запрещение, това са представители на ВЪЗРАЖДАНЕ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания забележка и към Вас за обидите към колегите – неофициална. Не Ви налагам наказание, но апелирам да се въздържате от подобен тип квалификации. Господин Ананиев. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. По време на декларацията за пореден път бяха обидени български държавни институции. Не мога да разбера защо господин Костадинов нарича президента Радев васал на американците, който е бил привикан в Мадрид? Там също така имаше и членове на Министерския съвет. Така че, моля да му направите забележка, тъй като в нашия Правилник изрично се казва, че обиди към институциите, които са Министерски съвет, Президентство и така нататък,

Уважаеми господин Председателстващ, процедурата ми е към Вас по начина на водене. За пореден път през процедурни хватки позволявате коментари на декларация в нарушение на Правилника. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че вече трябваше да сте си взели поука след отстраняването на един председател на Народното събрание че погазването на Правилника няма да бъде толерирано от никоя от останалите групи, с изключение на Вашата, от „Продължаваме Промяната“. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Госпожо Михайлова, само искам да Ви прочета един текст от Правилника – да видим дали в този контекст аз го спазвам, или не го спазвам: Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания, народен представител, който: 1. оскърбява Народното събрание, членовете на Министерския съвет, президента или вицепрезидента на Републиката или други органи на държавна власт;“.

Благодаря Ви, господин Гочев. Колеги, предлагам да преминем към бюджета. Господин Каримански, имате ли готовност за Доклада? Заповядайте да ни запознаете с него. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Имам едно предложение преди да минем към чл. 1. Колеги, предлагам, за да може да да бъде обективизиран чл. 1 и да вървим достатъчно стегнато в днешния ден, да минем първо данъчните закони от § 18 нататък, които се намират на страница 64, за да видим какво се приема и след това да се върнем на чл. 1. Смятам, че това е по-добрият подход, за да можем да приемем след това и всички останали числа, които са в чл. 1 и останалите членове. Ако искате да го подложим на гласуване, или пък Вие преценете дали така да подходим. Благодаря Ви, господин Каримански. Някой от колегите иска ли да изрази становище от Бюджетна комисия дали това предложение е приемливо, разумно или не?

Господин Председател, дотолкова, доколкото чл. 1 включва приходната част на бюджета, която зависи директно от данъчните закони, смятам, че да се разгледат данъчните закони е удачно и след това да се премине към чл. 1. Добре, колеги, все пак ще подложа на гласуване, за да реши залата дали да процедираме по този начин или не. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Каримански първо да гласуваме текстовете от параграф – кой до кой, господин Каримански?

Уважаеми колеги, има направено процедурно предложение от господин Любомир Каримански, което се изразява в следното: да подложим на гласуване,

с изразено становище от господин Асен Василев, че действително такъв подход е приемлив и целесъобразен. Моля, режим на гласуване.

Параграф 18. Предложение на народния представител Мартин Димитров,

и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. То е следното. В § 18 относно Закона за данъка върху добавената стойност се правят следните изменения и допълнения: I. Точка се 4 се изменя така: „Създава се чл. 66а: намалена и нулева данъчна ставка. Чл. 66а (1) Ставката на данъка е 9% за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. (2) Ставката на данъка е нула на сто за брашно.

за производство на хляб и хлебни продукти.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители: В § 18

брашно. II. В т. 7 относно създаването на § 15д в Преходните и заключителните разпоредби да се направят следните изменения и допълнения:

г. 2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители. Предложението Предложението е оттеглено в глави 2, 3, 4, 11, 16 и 20, а в глава 1 и глава 7 и 8 и глава 7 и 8 не е оттеглено, затова Комисията не подкрепя предложението и сега ще Ви го изчета: „Създава се нов § ... В Закона за данъка върху добавената стойност

съответно в таблицата остават глава 1, глава 7 и глава 8. Предложение на народния представител Искрен Митев и група народни представители. В § от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-33, по отношение на Закона за данъка върху добавената стойност се създава нова т. 3, както следва: „В чл. 46 се създава т. 8: „8. управлението на алтернативни инвестиционни фондове, определени като специални инвестиционни фондове в съответствие с критериите, установени от правото на Европейския съюз.“

ал. 1, т. 2. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или на приготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи. Това се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.“ Комисията не подкрепя предложението.

като съдържание и файлов формат се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията; б) в буква „е“ числото „0,5“ се заменя с „1“ и накрая се добавя „и за всяко предоставяне е бил съставен документ с посочения вид, количество, единична и обща стойност на хранителните стоки, с който се удостоверява тяхното предаване на съответния оператор на хранителна банка;“ в буква „ж“ думите: „няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185“, се заменят с „няма подлежащи на на принудително изпълнение публични задължения, към края на месеца, в който стоките са предоставени, като задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната му сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите;“. 2. Наименованието на глава трета се изменя така: „Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит“. 3. В чл. 36а, ал. 3 думите „чл. 66, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 66, ал. 1“.

с място на изпълнение на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка. (2) Ставката по ал. 1 се прилага и при внос на стоки на територията на страната, и при облагаеми вътреобщностни придобивания придобивания на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка.“ 5. Създава се чл. 66а: „Намалена ставка на данъка. Чл. 66а. Ставката на данъка е 9 на сто за доставката на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната.“ 6. Създава се чл. 66б: „Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит чрез прилагане на нулева ставка на данъка Чл. 66б. Нулева ставка на данъка се прилага при извършване на доставки

преходните и заключителните разпоредби се създава § 15д: „§ 15д. (1) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага до 31 декември 2022 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията до 31 декември 2022 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки: 1. доставка на книги на физически носители или

които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;

3. доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, по приложение № 4; 4. доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4; 5. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници; 6. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения. (2)

за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение за територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки.“

121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки; 4. „случаен автобусен превоз“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози. (5) За целите на ал. 3 „хляб“ е продукт, който се получава от изпичането на тесто, получено от смесване на пшенично брашно или друга зърнена култура, самостоятелно или в комбинация, и вода, със или без добавяне на сол, втасало с помощта на хлебна мая или закваска, и технологични добавки (при необходимост). (6) Лице, което извършва доставка/продажба на природен газ чрез измервателни средства за разход на течни горива, е длъжно да регистрира в електронната система с фискална памет всяка доставка/продажба на природен газ в данъчна група „Д“ за времето на приложение на ставката по чл. 66а. В този случай се допуска при предаване на данни към Националната агенция за приходите да не се подават данни за вид и количество на продаденото гориво. Допуска се тези продажби да се програмират в отделен департамент. (7) Когато данъчното събитие по доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3 е възникнало до влизането в сила на ал. 2 и 3 включително и данъчният документ за доставката след влизането в сила на ал. 2 и 3, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 113, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката. (8) Когато след влизането в сила на ал. 2 и 3 възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3 и която е фактически извършена и документирана

и 3, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115, като се прилага данъчният режим, действащ към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка.

Откривам дискусията по § 18. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, дами и господа! Искам да започна с един добър пример и със ситуация, в която парламентът, независимо от политическите пристрастия, независимо от общото напрежение единодушно правим една ключова реформа, за която чакаме вече шест години. Колеги, става въпрос за дарението на храни. През 2016 г. ние освободихме дарението от храни, които са все още в срок на годност, от ДДС. Тогава, за съжаление, по настояване на финансовия министър Горанов беше въведено едно маркиране, което показа, че затруднява даренията на храни, и те започнаха да намаляват всяка година спрямо предишната. Тоест, търговците и производителите продължаваха да имат стимула да унищожават, а не да даряват тези храни. В ситуация на висока инфлация, в ситуация, когато много хора в България са в нужда, ситуация на трудности, това е едно добро благородно, християнско дело, което днес заедно ще предприемем, въвеждайки две ключови неща заменяме маркирането с електронно проследяване и, на второ място, увеличаваме прага на даренията от 0,5 на 1%. Бяха проведени редица консултации, в процеса участваха представители на различни парламентарни групи. Цялата Бюджетна комисия подкрепи единодушно това предложение, което дава основание да смятаме, че храните ще спрат да бъдат унищожавани, когато са в срок на годност и ще започнат да бъдат дарявани. Защото, колеги, частните дарения могат да бъдат ключово допълнение към държавната социална политика и на моменти дори могат да бъдат по-важни от държавната такава. В страни като Франция, Великобритания, Германия частните дарения на храни, които са все още в срок на годност, са много важна част от общата социална политика. Така че действително поздравявам всички членове на Бюджетната комисия, че заедно конструктивно и отговорно застанахме зад тази идея. Тя е редактирана и допълнена от Министерството на и това е нещо, за което ние действително, колеги, чакахме шест дълги години. Шест дълги години нямахме отговор на въпроса. Защо не премахнете и последните пречки, така че тези храни да отиват при гладните, а не да бъдат унищожавани? Защо не го правехте това нещо? Така че започваме актуализацията на бюджета с една изключително ключова реформа, и то единодушно подкрепена от цялата Бюджетна комисия, което е едно добро начало, добър старт.

Няма. Други изказвания по наименованието и по § 18? Господин Абровски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги!

намаляване на ставката на ДДС на брашното на 0%. Знаете, че ние подкрепяме предложеното намаление на 0% ДДС на хляба, но имайте предвид, че в България хляб се произвежда от два типа производители. Едните са изключително големи, които много рядко продават на краен потребител, и другите, които са много малки и се занимават с продажба само и единствено на краен потребител. Няма логика да намалим на 0% ДДС на тези производители само за крайния продукт, без да им помогнем със суровината, а именно брашното. Няма логика ние да не подкрепим 0% ДДС върху брашното, при положение че това е един от продуктите, който подобно на хляба е едно от най-потребяваните стоки, които се използват от българския народ – този, за който ние в момента работим. Аз бих Ви помолил да подкрепите предложението – освен 0% ДДС на хляба, да имаме и 0% ДДС на брашното. Второто ми предложение касае намаляване на 9% на ДДС за плодове, зеленчуци и олио. Имайте предвид, че няма по-сив сектор, законен сив сектор в България от сектора на плодовете и зеленчуците. Много съм говорил по темата, няма да Ви отнемам времето за плодовете и зеленчуците, но също така бих искал да Ви призова да го подкрепите, както и да подкрепите намаляването на 9% на ДДС за олиото, защото подобно на намаляването на ДДС на хляба, това също е една изключително социална и ефективна функция в условия на криза и може да бъде считано и за антиинфлационна мярка. Надявам се не само аз, но и всички наши избиратели се надяват да подкрепите тези две предложения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Абровски. Има ли реплики? Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Колеги, вероятно повечето от Вас – присъстващите в залата, знаете, че първият законопроект, касаещ намалената ставка на ДДС за и хранителните продукти от малката потребителска кошница, беше внесен от нас, от ВЪЗРАЖДАНЕ, още през януари. Тогава този законопроект предизвика много негативни коментари и становища от страна както на представителите на Бюджетна комисия и управляващото тогава мнозинство, така и от страна на представителите на Министерството на финансите. Имаше също така коментари от типа: „Сега щом ДДС на бялото саламурено сирене стане 0%, тогава всичкото сирене във веригите ще стане бяло саламурено.“ Имаше и становище от страна на представителите на Министерството на финансите, че намаляването на ДДС на някои основни потребителски стоки, каквито са плодовете, зеленчуците и олиото, ще отворят огромна дупка в бюджета. И това без да бъде представен какъвто и да било анализ от страна на същото министерство. Някои представители на Бюджетна комисия твърдяха, че намаляването на данъчните ставки не влияе върху печалбата на производителя и цената на крайния клиент. Тук е моментът да Ви припомня, че голямата част от производителите търгуват сами продукцията си, така че приемането на това предложение ще повлияе положително на тях, които са длъжни да работят за оцеляването си в тежките месеци на управление на четворната коалиция. Когато ние внесохме такъв законопроект, той беше с искане за 0% на хранителните продукти от номенклатурата на малката потребителска кошница. Тогава всички Вие – представители на евро-атлантическата общност в настоящото Народно събрание, твърдяхте, че в рамките на Европейския съюз нямало как да бъде под 9%. Ако националният ни интерес изисква то да е 0% и това зависи от нас,

Не виждам. Дуплика – господин Абровски, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз много не можах да разбера смисъла на тази реплика, но ще използвам възможността на дупликата, колеги, за да Ви помоля отново да подкрепите 0% на брашното за български граждани и 9% ДДС за плодове и зеленчуци и олио за същите тези български граждани, за които всички искаме да потребяват повече родно. Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето предложение е свързано с това да се запази ставката от 9% за ресторантьорския сектор както по отношение на доставката за храна за вкъщи, така и по отношение на вино, бира и съответно

когато всички тук, в тази зала, подкрепихме промените в Закона за ДДС, за да може тази антикризисна мярка по отношение на сектор „Туризъм“ да важи до края на 2022 г. Всички знаем колко засегнат е секторът както от пандемията от COVID-19, така и от войната в Украйна. Тази антикризисна мярка, която 2020 г. бе приета в пакет с всички останали антикризисни мерки, които подпомагаха сектор „Туризъм“ – както оборотният капитал, така и 60:40 и 80:20, доказва своето действие, тъй като тя подпомага сектор „Ресторантьорство“ и основно позволява да се наемат и хора, които са нискоквалифицирани. Отделно от това, с въвеждането на тази мярка през 2020 г. минималният осигурителен праг за сектор „Ресторантьорство и хотелиерство“ бе увеличен на 800 лв. За сравнение

има и един вид някаква реципрочност по отношение на това да се намали ставката от 9% за ДДС и съответно да се увеличи минималният осигурителен праг за сектор „Ресторантьорство и хотелиерство“.

ние имахме над 9 млн. 300 хил. чуждестранни туристи. Говоря само за чуждестранни туристи. За 2021 чуждестранните туристи са били над 2 милиона, а за 2022 г., съобразно данните, които има към момента, се очаква чуждестранните туристи да бъдат не повече от 4 – 5 милиона. Говоря само за чуждестранни туристи. 2019 г. имахме реализирани над 27 милиона нощувки и туристическият сектор допринасяше с между 12 – 14% от брутния вътрешен продукт на страната. Смятам, че е изключително важно, за да подпомогнем възстановяването на сектора, да запазим действието на тази мярка, така, както

Считам, че по този начин ще продължи подпомагането на туристическия сектор и това ще доведе до по-бързото възстановяване и достигането на нивата

на Ваше място всеки би трябвало да си защити бранша със съответните аргументи, които изтъкнахте, но ние няма да го подкрепим. И в Комисията не го подкрепихме поради две причини. Едната е загубите за бюджета, защото така, както отделните сектори се намират в трудно положение, така трябва да сме внимателни и с бюджетните приходи и разходи, но има и морална страна, която от същата трибуна съм изказвал от името на БСП, когато беше въведена тази отстъпка. не е морално все пак, когато не се приеха нашите предложения за намаление на ДДС на лекарства, на стоки за деца и стоки от първа необходимост, ние да намаляваме ДДС-то точно на спиртните напитки, на виното и на бирата. Разбирам, че това има ефект върху туризма, но когато сравним с икономически и морални показатели, мисля, че не е приемливо да стимулираме употребата на алкохол с каквито и причини да се обяснява, а да оставим ДДС-то на 20% за лекарствата, за които възрастните хора в България с критично ниски пенсии си броят стотинките, за да си купят лекарства.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми професор Гечев, благодаря Ви за репликата. Да, така е, длъжна съм да защитя туристическия сектор не само като бивш министър на туризма, но защото това е, както казах, един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19 и от войната в Украйна. За съжаление, това, което виждаме, е, че отиващото си правителство не направи нищо за този сектор.

минималният осигурителен праг за секторите „Ресторантьорство“ и „Хотелиерство“ се увеличи през 2022 г., когато се въведе тази мярка на 800 лв., така че няма да има, образно казано, празнота в бюджета. Разчитам наистина на Вашата подкрепа и на всеки един от Вас, защото е изключително важно сектор „Туризъм“ да може да се възстанови максимално бързо и по този начин, разбира се, ще се увеличат и приходите от този сектор в бюджета. Благодаря Ви за вниманието и разчитам на Вашата подкрепа. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелкова. За изказване, госпожо Танева, искате ли думата? ли думата? Колеги, моля само да разчистите малко пътеката. Господин Добрев, господин Сабрутев, малко място направете, защото госпожа Танева няма откъде да мине. Заповядайте, госпожо Танева

защото темите касаят Вашите ресори и Вие можете да помогнете за това. Иначе се обезсмисля моето изказване, ако Вие не присъствате, но е Ваша волята. Не ми подвиквайте от залата, защото не мога да чуя какво ми казвате. Предложението го правя, за да защитя предложението, което е направено от група народни представители. В усилията да постигнем консенсус в хода на заседанието на Бюджетната комисия оттеглихме едната част от предложението и оставихме искането за 9% на живи животни, зеленчуци и плодове. Защо, уважаеми колеги, Ви призовавам да го приемем? Първо, сме единствената държава, която не предприе мерки в подкрепа на местните производители в тази посока. Второ, ако се приеме от 1 юли, аз мога да предложа и затова помолих господин Василев – благодаря, че останахте, дори да е срочно, точно ще можем да направим анализ до какво ще доведе тази мярка. Въпросните производители в тези сектори на практика са недофинансирани и уязвими, но около 70% от това производство е от оператори, които имат регистрация по ДДС, на практика това е пряко в тяхна полза. За живите животни щетата за бюджета пък ще е още по-минимална – живите животни се търгуват само местно производство, а големите стопанства там, които са регистрирани по ДДС, са с много по-малък обем. Но това в тази настоящата ситуация ще даде наистина истинска подкрепа на тези сектори, първо. Второ, шансът за изсветляване на сектора по отношение на наемането на работна ръка е един много чувствителен проблем в тези сектори. Аз моля за разбиране пак казвам: ако има воля от управляващото мнозинство, дори да го направим със срок, но да се опитаме да го направим. Ние сме в половината на годината и в бюджета това категорично няма да даде отражение. Поскъпването на горивата направи така, че за пресните плодове и зеленчуци, които вече се реколтират в страната, пазарите, които бяха в съседни страни, които даваха опция за по-висока цена, на практика ги няма в момента, което допълнително свали цената. Черешите са на приключване, а вероятно сте се запознали с цялата информация – някои останаха необрани, има по-ниска цена от миналата година с един лев. Сметнете ДДС от това приходът ще остане основно за плащането на работната ръка. Не следва да го допускаме и смятам, че това е най-малкото, което бихме могли да направим. И по отношение на контрола искам да обърна внимание върху следното: ако ние сме вглъбени тук в това каква щета за бюджета ще е това, уважаеми господин Василев, след съобщението на Комисията от 12 май за осигуряването на сините коридори на солидарността не знам кое е нашето координационно звено за контакт по отношение на тези сини коридори, но интензивно в последния месец пътува зърно по сините коридори на солидарността. Казва се, че е от Украйна и няма фитосанитарен контрол, няма какъвто и да е контрол за произхода на това зърно, всякакъв вид, а най-много слънчоглед. Само казвам, че по информация на земеделците от съседна Румъния това става през тяхната територия с ескорт – от влизането до излизането им към България, влиза се по сухопътна граница през баржи и на вагони. Война е, хората бягат. Има информация, че направо се предлага и камионът със зърното. За документи не говорим, а за произхода на зърното изобщо не говорим – абсолютно е без контрол. Само контролът върху този коридор на солидарността – търговията е свободна, но обличането ѝ в законната форма по документи би осигурило това, което би било щета за бюджета с тези 9%. Приключвам, уважаеми колеги, моля за подкрепа на това. Пак казвам, все пак сме в дебат и добре и аз гласувах, за да започнем от данъчните закони. Като приключи тази година, можем да направим анализ за това и ще видите, че ефектът е само положителен. И трета тема, която искам да засегна. Сутринта ни посрещнаха протестиращи от системите и от Министерството на земеделието и горите и БАБХ. Ние сме предложили 8 млн. лв. индексация на техните доходи, тази част предложението не е подкрепено. Моля да се подкрепи, защото на тези, които работят на терен в областните структури, вече заплатите им драстично изостават, а задълженията се увеличават. Приключвам с това, че казаното преди мен от колегите за брашното е абсолютно вярно – нулевата ставка на хляба,

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Танева, мисля, че всички осъзнават необходимостта да се помогне на хората, които са най засегнати от инфлацията. Казахте за проблема с необраните плодове и зеленчуци, и така нататък. Разбира се, да, опитали сме се. Само искам да Ви припомня нещо.

повече, опитвайки се да счупите бюджета. И сега, госпожо Танева, искам да адресирам едно много специфично внушение, което направихте от трибуната. Казахте, че тази мярка, която предлагате, почти не оказва влияние върху бюджета. Госпожо Танева, съжалявам, но явно не сте запозната достатъчно добре. Оценката само на част от мерките Ви е 350 милиона и ако вкараме живите животни, отиваме над 500 милиона. Затова аз искам да изкажа моята благодарност към господин Ананиев, който прояви разум и изтегли тази мярка, която няма как да бъде осъществена, госпожо Танева. В момента Вие идвате на трибуната, разбираме проблемите, които адресирате, ние също съчувстваме и искаме да помогнем на тези хора. Излезте на дуплика и ми кажете, след като натоварихме бюджета със 760 млн. лв. допълнително, сега Вие казвате да добавим още 500 милиона. Кажете откъде, говорете с господин Ананиев, той е професионалист, да Ви даде съвет, и кажете откъде да вземем 500 милиона, за да изпълним тази мярка.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Танева, аз съм силно впечатлен от Вашата загриженост за сектора, но искам да Ви припомня някои неща, които на Комисията станаха известни, не знам защо сега ги премълчаваме. Първо, производителите на плодове и зеленчуци в България в голямата си част не са регистрирани по ДДС. Второ, производителите и без това стигат до пазари, тъй като там не начисляват ДДС на продукцията, която продават. Аз лично оставам с някакво впечатление, че това, което Вие предлагате, е една мярка, която трябва да продължи тенденцията да защитаваме ясно и точно вносителите, които са няколко на брой в България. Вие много успешно това го правихте през годините, в които управлявахте, така че нека да бъдем докрай коректни и да си ги казваме нещата такива, каквито са. Аз Ви моля, най-вероятно в дупликата, да бъдете достатъчно ясна и като бивш министър да кажете – колко производители на плодове и зеленчуци в България са регистрирани по ДДС и отричате ли факта, че излизайки на пазара и продавайки своята продукция, те начисляват ДДС, защото това е пълна лъжа, ако го твърдите? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: И аз Ви благодаря, господин Маринов. Има ли трета реплика, колеги?

Първо ще отговоря на колегата от „Продължаваме Промяната“ по отношение на репликата, която ми направи. Не е ставало въпрос за 500 млн. лв., колега, затова господин Ананиев го е оттеглил, и аз казах, че ние оттегляме отделни глави и оставяме само „Живи животни, плодове и зеленчуци“ и тук изобщо не става въпрос за 500 млн. лв., които цитирате. Първоначалната Ви оценка е за предложението в първоначален вид за абсолютно всички храни, така че тук следва да направим това уточнение. За живите животни става въпрос, едва ли и за няколко милиона даже. Тъй като за друг въпрос към себе си от репликата на „Продължаваме Промяната“ не разбрах, отивам към втория колега, който е от БСП. Нормално е да защитавате бюджета, само че фактологически не сте съвсем прав. Мога да Ви цитирам – и аз цитирах в изказването си, справка за плодовете „335 хиляди декара от данните на 2020 г.“.

и отглеждат едва 15% от тези площи, тоест обемът местна продукция, който излиза на пазара, е от по-малко на брой, но регистрирани по ДДС земеделски производители. Това ще доведе и до изсветляване на сектора, на практика и до изсветляване на наемането на работна ръка.

но ще ни даде възможност – това е мярка, която е приложена абсолютно навсякъде в страните членки, но там в повечето от тях е със срочност, тези, които държаха наша ставка ДДС – ще ни даде повод за анализ от ефекта по отношение и на наемането на работната ръка, която

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз по-скоро бих искал да информирам и залата, и хората на културата, по-специално в сценичните изкуства, че сме изправени пред изключително сериозен проблем с тази актуализация на бюджета. Първо знаете, че по време на ковид кризата имаше мярка, която подпомагаше държавните културни по отношение на заплатите, защото в залите нямаше публика и нямаше как по системата, по която получават финансиране, те да се финансират, защото те се финансират на билет. Тази мярка беше гласувана да продължи и тази година. Сега тези пари, които са за тази компенсация, са прехвърлени във Фонд „Култура“ за проекти, което на практика означава, че сценичните изкуства в България след 1 юли ще започнат да се финансират на принципа, по който се финансираха преди ковид кризата, което не е добре. Не е добре, защото, първо, хората не са се върнали в пълния си обем в залите на театрите и на оперите. На второ място, имайте предвид, че вече една година театрите, оперите, филхармониите изнемогват заради високата цена на тока. Те плащат промишлен ток, но го плащат на много по-високи цени от предприятията, защото са малки и никой не иска да сключи договор за обществена поръчка с тях, да се направи обществена поръчка и така нататък. Те купуват най-скъпия ток в седем часа вечерта до девет, сега им се отнема и тази помощ, и това е огромен проблем. Имайте предвид, че Министерството на културата вече ако е разпределило тези пари на проектен принцип, както са ги записали, от септември месец ще видим, ще станем свидетели на фалити на театри, на опери и на филхармонии. И тук на фона на обещанията за 1% за култура, цветя и рози, и всякакви договорки в мола, това е абсолютен цинизъм, което се е случило по време на подготовката на този бюджет. Аз държа и министърът на културата да дойде тук, защото ние ще се опитаме по някакъв начин да го оправим, но ние не може да го оправим в цялост. Той трябва да поеме ангажимент, че тези пари

защото това е изключително сериозно. Напът сте да фалирате културната инфраструктура на България. Това сте предвидили в актуализацията на бюджета. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Биков, за това изказване. Действително беше важен въпрос, затова и си позволих да Ви прекъсна едва на третата минута. Колеги, има ли реплики все пак към това изказване? Трябва да завършим процедурата.

моля Ви да заемете местата си, за да преминем към гласуване

Колеги, на първо място ще подложа на гласуване наименованието на Законопроекта и след това ще преминем към § 18 и предложенията към него. Подлагам на гласуване наименованието на внесения законопроект, което е по

Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители

завършваща на 208. Гласували 228 народни представители: за 108, против 104, въздържали се 16. Предложението не е прието. Има искане за прегласуване. Прегласуваме, колеги.

Преминаваме към гласуване предложението на народните представители Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова, което е със сигнатура, завършваща на 247 и се намира на стр. 69, в частта, в която не е оттеглено от колегите,

Преминаваме към гласуване предложението на народните представители Искрен Митев, Венко Сабрутев, Михал Камбарев, Гергана Данева и група народни представители. Колеги, има искане за прегласуване на предходното предложение – на госпожа Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова, така че сега прегласуваме предложението на колегите от ГЕРБ-СДС, което не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

прието. Колеги, подлагам на гласуване предложението на народните представители Искрен Митев, Румен Гечев, Владислав Панев и група народни представители, което е със сигнатура, завършваща на 215, и което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Прегласуване. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към гласуване предложението на народните представители Николина Ангелкова и Кирил Ананиев със сигнатура 241, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Гласували 232 народни представители: за 103, против 115, въздържали се 14. Предложението не е прието. Госпожо Цонева, ако искате, направете процедура, както поискахте преди малко. Уважаеми колеги, правя процедура. Имам молба

Благодаря Ви, госпожо Цонева,

Уважаеми господин Председател, колеги! Процедурата на госпожа Цонева всъщност не е за прегласуване, защото действително няма как да прегласуваме, а нейният вот, в който е допусната техническа грешка… АТАНАС СЛАВОВ: …и трябва да се счита за вот против. Това със сигурност, доколкото променя вота и резултата, трябва да бъде отчетено. Няма как как да приемат техническото устройство пред публично заявената воля на народен представител в залата – от трибуната. Аз също съм бил в подобна ситуация. Това е напълно легитимна процедура, след като от трибуната ясно се заявява какъв е вотът на народния представител. Това е вот, публично заявен от народен представител, и няма как да не бъде зачетен. Просто трябва да се отрази при гласуването на текста. Колеги, вотът не е таен, вотът е публичен и когато народен представител заявява тук от трибуната как е гласувал – каква е неговата воля, този вот трябва да бъде зачетен. Благодаря Ви, господин Славов. Господин Йорданов, имате думата за процедура. ТОШКО ЙОРДАНОВ (ИТН): Господин Председател, извадете стенограмата. Госпожа Цонева каза, че се е объркала, като гласува, а не че машината е объркала.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

с разни хитрувания няма как да произвеждаме сериозна политика тук в тази зала. Важна е волята на народния представител, а не каквито и да са различни хитрувания. От тази гледна точка, господин Председател, молбата ми е да отразите волята на народния представител Антоанета Цонева по онова гласуване, което вече два пъти бяхме извършили, защото тя публично и явно изрази своята воля от тази трибуна. Иначе алтернативно всякакви форми на технически или каквито и да са други хитрувания, за да отразим онова, което на нас ни се иска или ни се харесва като воля на народния представител, и да налагаме нещо против неговата воля не бих приел.

Господин Карадайъ, бяхме в същата хипотеза и преди няколко дни, когато господин Аталай беше гласувал против вота на недоверие. Нека не забравяме този момент. Господин Свиленски, заповядайте. волята на народните представители, заявена от тази трибуна, е най-важното нещо преди гласуване, вдигане на ръка и така нататък. И когато народен представител става и заявява от тази трибуна своя глас, той трябва да бъде зачетен. Между другото това не се случва за първи път в тази зала. Много пъти и самият аз съм си коригирал гласа тогава, когато системата не го е отчела по правилния начин. Така че наистина, моля да се съобразите с желанието на госпожа Цонева. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Колеги, има ли други процедури по тази тема? Имате думата, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, приемам аргумента, че воля, заявена от парламентарната трибуна на народен представител, е върховната воля на народния представител. Не приемам аргумента и обяснението обаче за гласуване по един начин, а за грешно отчитане в системата по друг. Та нали Вие, уважаемо мнозинство, преди малко повече от час не дадохте шанс на волята на всеки един български гражданин как да гласува, защото се доверявате на машинния вот. (Ръкопляскания В този смисъл, естествено, и много по-логично е да се доверим, както на вота на българските граждани, когато го направят лично с

Взех думата обаче да поставя един друг въпрос, колеги. Колеги, много вероятно е да има и други подобни казуси във връзка с предстоящите гласувания. Моля, господин Председател, да уведомите залата гласът на госпожа Цонева променя ли по някакъв начин резултата от два пъти гласуваното решение по този параграф? Ако го прави, Вие ще допуснете ли трети път гласуване по този параграф? И кое е меродавното решение? Гласуването в в първия момент по параграфа, прегласуването отново по същия параграф или някакво евентуално бъдещо трето гласуване? Моля да уведомите залата, защото това ще е важно изобщо за хода

от място. Госпожо Цонева, искате ли отново да изразите своите мотиви, да не говоря от Ваше име? Заповядайте. Колеги, преди да дам думата на госпожа Цонева, тъй като сме в деликатна ситуация, предлагам следното: или ще дам 15 минути, за да мога и аз да помисля и да обсъдим на Председателски съвет, или заседанието да продължи и да се върнем към този параграф малко по-късно? Помислете си, докато госпожа Цонева има думата. Заповядайте. АНТОАНЕТА ЦОНЕВА (ДБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, това, което казвам, е, не че машината е сбъркала, а че аз съм аз съм натиснала неправилно бутона. Моето желание е да гласувам против, а не за. Това е моя техническа грешка, а не на машината, това е волеизявлението ми и моля да го зачетете и да отчетем резултата по този начин – пак Ви умолявам. Не за първи път се случва това сред толкова много гласувания. Благодаря.

Много пъти в тази зала са се случвали подобни грешки при гласуването, независимо дали те са допуснати от народния представител или от техническото средство, но тук е важна волята на народния представител, която беше изрична, императивна и заявена от тази трибуна – то не то не се и гласува и няма за какво да се прекратява заседанието. Отразете волята на народния представител по отношение на въпросното гласуване такава, каквато тя е в действителност и да вървим напред. Няма никакво значение дали това променя, или не променя самото решение на Народното събрание. Ако променя, то ще бъде отразено, говоря за втория вот – при при прегласуването, така че просто го отразете в системата и в протокола от днешното заседание, че госпожа Цонева изрично заяви волята си против съответното решение, което гласувахме, против съответния текст.

Имате Правилника, прочетете чл. 60: „Гласуването е лично, гласува се „за“, „против“ или „въздържал се“. Гласуването се извършва явно, Народното събрание може да реши отделно гласуването да бъде тайно. Явното гласуване се извършва чрез компютризираната система за гласуване, вдигане на ръка, ставане от място при поименно извикване, саморъчно подписване, поименно изписване на имената, като за т. 3, 4 и 5 трябва преди да се стартира гласуването да се предложи искането за такова.“ Не разбирам какво не е ясно от Правилника? Да, случва се всеки да се обърка, но в крайна сметка да внимава, като гласува. При гласуване на нашето предложение имаше един от нашата група „въздържал се“, но какво да направим. Трябва да се внимава как се гласува. Ние всички сме приели да гласуваме чрез компютризираната система и не е редно по този начин да променяте гласовете на народните представители. Всеки може да реши да излиза и да казва, че след всяко гласуване се е объркал или че не е гласувал така, както е трябвало да гласува, съобразно указанията на неговите ръководители. Моля Ви, прочетете Правилника и спазвайте законите и Правилника. Благодаря. Щеше да е чудесно, госпожо Ангелкова, ако Правилникът отразяваше тази хипотеза. За съжаление, не го прави. Госпожа Ива Митева има думата за процедура, след това господин Славов и професор Михайлов. Госпожо Митева, слушаме Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Мисля, че е ясно, че ние сме в хипотезата на чл. 60, ал. 2, т. 1 – Гласуване чрез компютризираната система с биометрия. Госпожа Цонева два пъти е гласувала така, както гласувахме всички ние по два пъти и е изразила ясно и категорично нейния вот. Това че тя е гласувала за не ѝ дава право, е искала да изрази глас против да излезе и да поиска да гласува за трети път, защото по този начин излиза, че ние всички 239 народни представители можем да излезем сега на трибуната и да започнем да си заявяваме нашия вот. всички да сме еднакво поставени в едно и също положение и ако го допуснете, това означава, че по всеки един текст оттук нататък след прегласувания по два пъти на един член ще може всеки да излиза и да заявява трето гласуване, което абсолютно е недопустимо. Да, тук се е допускала промяна на вота, но тогава, когато народният представител е гласувал против, а системата е отчела за и той иска гласът му да продължи да бъде против. Да, това се е правило, но тук хипотезата е съвсем различна – просто промяна на вота, изразен два пъти. Моля Ви, не го допускайте. (Ръкопляскания от ИТН и Колеги, тъй като се искат много процедури, аз предлагам да се върнем към работата на Народното събрание и да се фокусираме върху бюджета. Имаме ли разбиране да се върнем към този параграф след малко, когато аз уточня някои въпроси, или да дам почивка? Колеги, имаме ли съгласие да продължим нататък, или да дам почивка, това е въпросът? Всяка от групите изрази своето мнение, колеги. Ако продължим с тези процедури, няма да стигнем доникъде. Колеги, това обяснявам, имам нужда да се консултирам с администрацията на Народното събрание, да чуя тяхното мнение, за да взема решение.

така, както го прочетох преди малко като редакция, сега трябва да бъдат нанесени предложенията, които бяха гласувани в залата, тоест предложението, което беше гласувано в залата. Затова правя редакционна поправка на основния текст, който Ви прочетох за § 21 – на страница 74. Внимавайте сега и гледайте всички текста, не се разсейвайте. На страница 74,

с място на изпълнение на територията на страната при внос на стоки на територията на страната и при облагане на вътрешнообщностни придобивания на стоки.“ Това е в ал. 3. След което минаваме към поправката, която трябва да се нанесе в ал. 5:

След което продължаваме с изречение: „За целите на ал. 3 брашно е продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни продукти.“ С това завършва ал. 5. Това са правно-техническите поправки на база на приетото преди това предложение. И сега може да гласуваме целия § 21. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Каримански, благодаря Ви. Колеги, давам 15 минути почивка и тогава ще продължим с гласуванията.